Моля, продължете, уважаеми господин Веселинов. гласувания текст, но редакционно звучи тежко и тромаво, объркващо. В това отношение моля да подложите на гласуване процедура за връщането и прегласуване на текст от § 7,

ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Дора Янкова, Георги Свиленски и Димитър Данчев. Гласували

против 54, въздържали се 35. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 9 по вносител. Гласували

Предложението е прието.

за § 10. Гласували 134 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 43. Предложението е прието, с което завършихме гласуването по тази точка.

РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по образованието и науката Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Емил Серафимов Тончев за член на Комисията по образованието и науката.“ Моля, режим на гласуване.

и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Емил Серафимов Тончев като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 2. Избира Красимир Георгиев Ципов за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“

1. Освобождава Алтимир Емилов Адамов като член на Комисията по правни въпроси. 2. Избира Красимир Георгиев Ципов за член на Комисията по правни въпроси.“ Моля, режим на гласуване.

Господин Недялков, заповядайте – имате думата.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

повдигнахме преди близо месец. Тогава те заявяваха, че наистина трябва да има догонващо развитие на пенсиите в България. По-късно тези специалисти се отказаха от тази своя теза за догонващото развитие. Аз бих казал и нещо друго, което е в подкрепа на нашето предложение. В самата пенсионна система конфликтът на стари и нови пенсии може да бъде разрешен с догонващо развитие на старите пенсии. Вече беше казано, че в България 8,4% от брутния вътрешен продукт отива в пенсионната система, докато в другите страни от Европа този процент е 12,6% от брутния вътрешен продукт на отделните страни. С предложението, което внасяме ние, ще направим нещо догонващо. При нас брутният вътрешен продукт, който ще отиде за пенсии, ще бъде малко над 10%, което е вече доближаване до критериите на Европа. Защо има този конфликт между стари и нови пенсии? Ясно е – защото тежестта на осигуровките, които са започнали да се трупат, например след 2000 г., е много по-голяма от средствата, заделяни преди това. А да не говорим за времето преди 1990 г. Това обстоятелство предизвиква разликите между старите и по-съвременните възнаграждения за стаж и възраст. Като се има предвид, че броят на годините участие в пенсионната система е сравнително постоянен, то по-рано пенсиониралите се получават по-малки възнаграждения поради по-малката номинална парична база. Тази деформация нарушава един принцип – принципът за равнопоставеност на участниците в пенсионната система и тази система именно се гради на този принцип. Това е една от причините за бедстващото финансово състояние на повечето сегашни пенсионери. Друга форма на неравнопоставеност е обидно намаляващата разлика между ниските стари пенсии за стаж и възраст и минималната пенсия. Често пенсионерите със стари пенсии казват: „Защо получавам едва 250 – 270 лв. при толкова години трудов стаж, докато хора с малък трудов стаж получават вече 220 лв.?“ Вдигането на минималните пенсии е антисистемен подход за нарастване на доходите от пенсии. Той пренебрегва принципа за стаж и възраст. Осъвременяването е единственият начин при спазване на тези социално-осигурителни принципи да се добави и принципът на равнопоставеност. Старите пенсионери, извинявайте, но се чувстват ощетени, защото те не вярват, че получават в пълен размер като пенсия онова отложено във времето възнаграждение, което те са акумулирали. Те често казват:

Обективно погледнато старите пенсионери не са свободни, те са закрепостени, защото, първо, нямат средства и са лишени от възможността да пътуват. те имат ограничени възможности за поддържащо лечение, а във вчерашната дискусия говорихме за удължаване на възрастта на живот в България. пенсионери са ограничени в социализацията си, особено в селата. Там, ако не са читалищата – в някои случаи дори старите пенсионери издържат читалищата, хората на село са ограничени в своята социализация. Те са лишени от достоен живот, пресмятайки всеки ден цената на 8-те лева, с които трябва да преживеят. Те се чувстват онеправдани и защото не искат да получават социални помощи и добавки. Да, аз също съм „за“ изваждане на социалните плащания от пенсионната система, но съм и „за“ това държавата да внася целите осигурителни вноски за своите служители. Вярвам обаче, че и Вие, господа и дами народни представители, при Вашите срещи сте разбрали, че пенсионерите искат достойни пенсии, а не да бъдат препращани към социалните служби. Това може да стане единствено чрез актуализирането, което предлагаме. Накрая нещо, което ме терзае и прозира зад измислените мотиви „против“,

Истината обаче е в отговора на въпроса: кой ще преразпределя тези средства? Ясно е, че зад тези числа не стоят проекти, не стоят обществени поръчки, непреки и директни възлагания и други форми на властово преразпределение. Няма как! Тези свидни пари трябва да отидат директно при възрастните хора, за да доживеят достойно дните си и възрастните хора

Не виждам реплики към изказването. Има ли други изказвания?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз вчера представих нашия законопроект за преизчисляването на пенсиите, мисля, доста дълго и аргументирано и затова не смятах да се изказвам днес. Но съм провокиран

трябва да Ви кажа, са оставени на произвола на съдбата. Сигурно сте чували пенсионерски организации, а и като се срещате с пенсионерите, те казват: „Ние сме забравени от Бога, забравени сме от управляващите, а покрай управляващите сме забравени от опозиция и от всички, които имат някакво отношение към нивата на пенсиите.“ Това никак не е добре – една много голяма част от българския народ 2 млн. 150 хиляди души ли, колко станаха пенсионерите, да са с такова чувство на забравени от Бога и от управляващите. Затова се радвам, че тръгна дискусията покрай нашето предложение,

около едно нещо – че пенсионерите в България мизерстват и не получават добри пенсии. Аз Ви казах вчера точната статистика – колко живеят под прага на бедност, колко колко получават минимална пенсия, няма да повтарям тези неща, но положението на българските пенсионери е трагично. Няма как минималната ти пенсия в България да е 219 лв.,

а не благодарение на това, което ние 30 години правим и разсипваме тази държава. Така че много ми се щеше да се обединим, а не да се разединяваме по въпроса с пенсиите. Въпреки това аз няма как да не напомня някои неща от тази трибуна. Първо, 10 години, и нищо за пенсионерите! Нищо, освен увеличението по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване. Това е нормалното осъвременяване на пенсиите, което би трябвало да отразява инфлацията и увеличаването на средноосигурителния доход и поравно влиянието му върху пенсиите. Нали знаете, че това увеличение е 2,5 – 3% и за първи път от много години, от 10 години, сега е 5,7%? 5,7%? Аз няма как от тази трибуна да не напомня, че имахте един министър на финансите, казваше се Симеон Дянков, от когото после малко се отрекохте, но ще Ви кажа какво правеше той за пенсионната система.

трябваше да излезете и да кажете: „Извиняваме се на българския народ, на българските пенсионери, че нарушавахме българското законодателство и не прилагахме чл. 100 от КСО. Извиняваме се, че те няма да имат увеличение и ги лишихме от увеличение от 15% на пенсиите.“ ГЕОРГИ ГЬОКОВ: По предната точка говорихме колко много магистрали са построили ГЕРБ, а пък БСП, не БСП, а Тройната коалиция построили 30 км Тук е доктор Адемов, той тогава беше председател на Комисията по труда и социалната политика и знае какво например можеше да прави БСП? Можеше да строи магистрали много повече от ГЕРБ, и то не с европейски средства, а с национални средства, но тогавашната политика на правителството беше да увеличава пенсиите, тоест, грижа за хората, да има хора, които да вървят по тези магистрали. Не да имаме магистрали, а пък пенсионерите да нямат пари да си сложат бензин в колата и да тръгнат по магистралите. Може с това да предизвиквам усмивка у Вас, но това е живата истина. Строяха се магистрали и се увеличаваха пенсиите. По малкичко от сега, а пък сега се строят магистрали, и то некачествени, а пък няма грам увеличение на пенсиите на българските пенсионери. Няма да продължавам в тази посока, защото ми се ще да не се конфронтираме по въпроса, а да признаем, че сме сбъркали и да тръгнем в посока да решаваме проблема на пенсионерите. Ще кажа две думи и за и за „Обединени патриоти“. Не, трябва да си мерим предложения – кой предложил 300 лв., кой предложил 500 лв. Фактът е, че Ви предложихте 300 лв. и не сте го спазили това като обещание. Разбирам защо е така, но Вие продължавате да твърдите колко сте велики и колко много неща сте направили. Честното отношение към българските пенсионери е да излезете от тази трибуна и да кажете: вижте, ние имаме желание да стане 300 лв. минималната пенсия, имаме желание да се увеличат всички но големият ни коалиционен партньор има друга политика и ние не можем да го направим. Даже неведнъж Ваш представител от тази трибуна каза: „Ако бяхме 50 – 57 човека, щяхме да постигнем повече успехи, но сега сме 30 или колко – 38. Затова, такива са размерите на пенсиите, които успяваме да договорим.“ Това е честното отношение към българина, към българския пенсионер. Не да казвате: „Ама ние като предложихме 500 лв., пък Вие не гласувахте или пък еди-какво си!“ Всеки може да намери причина и да каже колко той е

благото на българския пенсионер. Вярвам в искрените намерения на ГЕРБ, но хайде предложете нещо бе, господа управляващите. Хайде предложете нещо за тези пенсионери, различно от това два Разбирате ли, че тези хора са на полусъединител и са в очакване на Вашите предложения? Те гласуват за Вас с надеждата, че ще направите нещо, а пък Вие – нищо! Извинявайте за цинизма, който ще си позволя от тази трибуна, но имам чувството, че чакате да измре по-голямата част от пенсионерите,

не можем да актуализираме бюджета. Значи за едни самолети можем да актуализираме бюджета, а пък за едни пенсии не можем!? Не можем да актуализираме бюджета, когато касае два милиона и половина български хора, а пък можем да актуализираме бюджета, когато защитаваме някакви чужди интереси!? Моля Ви, направете ми реплика. Станете тук и това, което го подвиквате от място, елате и кажете: на БСП предложението е глупаво, то не може да се състои, но ние предлагаме еди-какво си. Защото другото е демагогия. Благодаря Ви, че ме изслушахте. Пак казвам – очаквам Вашите предложения. Оставете го нашето. То е явно, че няма да го приемете. Господин Гърневски, вместо да махате с ръце, елате, но не говорете глупости от трибуната, а ми кажете: аз предлагам на ГЕРБ да направим пенсиите на българските пенсионери с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

много спекулации, манипулации спрямо българските граждани. Имате много къса памет, господин Гьоков – през периода 2013 – 2014 г. именно Вие управлявахте. През 2014 г. по така нареченото швейцарско правило, когато Вие бяхте управляващи, от 1 юли 2014 г. увеличихте доходите на българските пенсионери с 2,4%. (Реплики Това, че има изоставане в доходите на пенсионерите, които са се пенсионирали в годините назад и сега, които им предстои и които са се пенсионирали скоро, за това не е виновна Политическа партия ГЕРБ и управлението на това правителство. Явно, че не познавате законодателството. Още с приемането на Кодекса за социално осигуряване е заложен във формулата за пенсиониране един важен елемент, а именно, че при изчисляване на пенсията за всяко едно лице се взема средномесечният осигурителен доход за 12 месеца назад, преди датата на отпускане на самата пенсия. Това правило е свързано с това, че лицето е осигурено, че то участва във формирането на средномесечния осигурителен доход. Българската пенсионна система е изградена така, че всяко осигурено лице има собствен принос, а не всички да имат еднакъв принос и еднакви доходи. Вие показвате едно непознаване на законодателството и няма как това, което предлагате, да стане, защото автоматично отиваме в един дефицит на българската пенсионна система. Благодаря Ви, госпожо Найденова. Има ли други реплики към изказването на народния представител Георги Гьоков? Не виждам желаещи за реплики. Господин Гьоков, имате думата за дуплика, Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, сигурно във Вашите очи, но само във Вашите очи, може би и на няколко от Вашите колеги, изглеждат неверни нещата, които казах и че манипулирам хората, но Ви не казахте кое е невярното от това, което казах аз. Веднага ще се съглася, ако кажете: ето това, което Вие казахте и цитирахте, не е вярно. Не е ли вярно, че милион и 300 хиляди човека живеят под прага на бедност, получават пенсии под прага на бедност и живеят с тези пари? Това ли е невярно? Не е ли вярно, че българските пенсионери мизерстват и не могат да живеят заради Вас, защото им държите пенсиите на нула?

Нагло е да кажеш, че 2013 – 2014 г. правителството на Орешарски възстанови чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване и почна да осъвременява пенсиите, разбира се, с 2,7% оттогава от 2014 г., а да забравите, че преди това Симеон Дянков три години не го прилага това правило. Това е срамота, госпожо Ангелова, наглост е! Наглост е да го казвате. Трябва да си признаете това. Не били виновни ГЕРБ за това. А кой е виновен? Сигурно е виновна Тройната коалиция, която, между другото, преизчисли пенсиите и ги увеличи с около 130%. Сигурно е виновно правителството преди 10 ноември, че пенсиите бяха добри и хората живееха. А ГЕРБ, че управлява 10 години не е виновна?! То ГЕРБ за нищо не е виновна. ГЕРБ строи магистрали, държи пенсиите ниско, но тя за нищо не е виновна. За нищо негативно в държавата няма вина ГЕРБ. Всичко е от опозицията или пък Тройната коалиция, или пък преди 10 ноември. Не познавам законодателството!? Малко се изсилихте, но добре, аз не го познавам законодателството. Изнесете Изнесете една лекция, излезте Вие или пък ако искате, доктор Адемов ще ни съдейства да направим едно изслушване на Вас да ни обясните законодателството, как то не позволява да се увеличават пенсиите на българските граждани. Пък дано от тази Ваша лекция да разберат и българските граждани защо не им се увеличават пенсиите. аз Ви питам: как Тройната коалиция успя да направи с промени в Кодекса за социално осигуряване преизчисляване на пенсиите, а сега ние, като предлагаме това законодателство, Вие може да го подкрепите и…

Уважаеми господин Председател, днес за втори път ми се налага да ставам, вярно не от Вас. Първо, всички тези правила, които са създадени по Правилника на Народното събрание за време, продължителност на изказвания мисля, че важат за всички. Не смятам, че трябва да давате някакъв толеранс на господин Гьоков, колкото и да му се иска да блесне в последните месеци преди изборите. Второ, моля Ви, за втори път председателстващ днес на заседанието на Народното събрание да ограничавате грубия, нецензурен, неприятен, уличен език в това Събрание от тази трибуна. Какво къде щяло да слага, кой, какво щял да прави, кой откъде какво раздавал? Не мисля, господин Председателстващ, че това е начинът ние да покажем авторитета на това Народно събрание пред българските граждани. Лъжата, която се простира оттук, е вече избор на всеки народен представител. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Манев

Да кажете колко е по-дълго от това, което е трябвало да бъде, и дали репликите, които бяха от място, не попречиха да се удължи това време, първо. Второ, как да Ви кажа, не давайте думата по процедури на

Не съм взел отношение по повод на тази процедура. Струва ми се, че времето е максимално съобразено. Заповядайте, господин Гърневски,

Колеги, когато говорим за една от най-важните теми – за пенсиите, трябва да си даваме сметка, че, първо, има установен ред, тук Ви го обясни и доктор Адемов, в който не може, в тези правила, всеки да бърка. Второ, тук трябва да знаем защо най-зле или може би една от страните, в които живеят най-зле пенсионерите, е стартът, с който стартира България по време на прехода за разлика от другите източни страни. Аз ще говоря с Ваши думи. Вчера Ви казах какво обясни пред народа, и му прави чест, бившият секретар на ЦК на БКП, че партията ни ориентира, след фалита през 1989 г., държавата към капитализма. Беше създаден уродлив капитализъм, който прогони 2 милиона млади хора. Ще Ви цитирам изявление

„Начинът на протичане на прехода е предпоставен преди неговото стартиране“, тоест, когато господин Гьоков тук говори, че разграбихме държавата през тези 20 години, той е прав кой е разграбил държавата. На 11 юли, завчера, в едно култово всенародно предаване, което се гледа от цяла България, Ваш народен представител заяви, цитирам точно, за да няма недоразумение, че все още има сили в тази държава, които дърпат конците и които не искат да се направи анализ на прехода. Казва директно: „Когато става въпрос за либерализма, свободата на личността, свободното движение на стоки, хора и услуги, и услуги, това бе удобен претекст на групи хора от българската комунистическа номенклатура и тайните служби да демонтират държавата и разграбят така нареченото общонародно имущество, създадено с кръв и пот през тези 45 години от народа и довело до днешното олигархично управление.“ Това са думи на професор Христов, който е в залата. Прави му чест и го поздравявам за това, че Ви е казал истината. Може да Ви изнесе една лекция за прехода, за разграбването. Това е истината! Оттам нататък – 20 години, което е разграбвала тази номенклатура и тези служби, преди 10 години ГЕРБ заварва една обрулена отвсякъде държава с олигархично управление, когато стават опити за налагане и икономическата власт да превърнете в политическа. Десет години лечение! Спрямо 2014 г.

Погледнете си цифрите! Господин Гьоков, социалната дейност – от 180 милиона за хора с увреждания, тази година са 450 милиона. Три пъти е скочило развитието на социалната сфера. До края на мандата нещата ще си дойдат на мястото. Има предложение. Имаме два начина да решим тези проблеми

и така, както Ви показах как върви икономиката в управлението на ГЕРБ, след 10 години България ще стигне над средното ниво на развитите европейски страни. Това е единственият път при развита икономика да напълниш, образно казано, тепсията и да имаш какво да раздаваш,

Има втори начин и той е по-радикален, той е един. Още от октомври месец може тройно да бъдат повишени всички разходи за социалната сфера, заплащането на хората. Стана очевидно тук, че във Вашата партия се оформиха

предложението за увеличаване на пенсиите. Тази група от хора аз наричам социалисти за социална солидарност. Не справедливост, защото Вие може да бъдете само солидарни, справедливи са онези, които управляват и развиват, но това ще е добрият изход за част от Вашата партия. Другата група, която се е оформила,

лидер обединител, с който да вземете решение – социално ориентираните да предложат на криминалните комунисти капиталисти да върнат половината от заграбеното в този преход, за който казва господин Христов,

Онзи ден един от Вашата група цитира Маркс, днес господин Гърневски ме цитира мен. В същото това интервю, което Вие цитирахте, което показва, че ГЕРБ си водят записки, когато аз говоря, бях казал и друго. Бях казал, че имах подозрение за това в колко жалко положение сте докарали страната, но сега вече знам, че е безнадеждно. Поправям се, господин Гърневски. Виждам, че процесът на обучението върви добре и мисля, че ако този парламент изкара мандата и Вие ме слушате по-често, може пък да вземете и да прокопсате. Благодаря Ви. Благодаря Господин Председател, благодаря Ви. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Гърневски, аз се чувствам задължен да Ви отговоря, защото няколко пъти ми цитирахте имената. Първо, казахте, че не може всеки да бърка реда. Чакайте, Вие бъркате нещо реда. Редът в тази държава, законодателството, се определя от Народното събрание, тоест ние сме хората, които определяме реда, така че няма как да го бъркаме. Това, че Вие бъркате понякога реда със законите, които приемаме, е малко по-различен въпрос. години преход, грабеж. Това не го казвам аз, казва го целият български народ. Само че от тези 30 години една трета от времето – 10 години, управлява ГЕРБ. ГЕРБ. Като сте голяма работа защо не оправихте тази държава? Десет години са толкова голям период, че няма как да се извинявате с Тройна коалиция, с това какво било преди 10-и ноември. от ГЕРБ.) Хората оправят държавите си за много по-малко време – за година, две, три, за един мандат. На Вас три мандата не Ви стигат?! Искате анализ на прехода. Кой ще го прави този анализ, Вие ли?! В този анализ ще пише ли как забогатяха някои хора от управляващите? Защото аз не мисля, че ако Вие го правите, ще направите такъв анализ. Ще пише ли за суджука там, не знам?! Единственото, по което се съгласявам с Вашето изказване, е, че българите с кръв и пот

кой ще направи анализа? Господин Христов го направи по онази телевизия великолепно и ясно. Току-що Ви изчетох анализа кой е разграбил държавата. Ако искате обаче малко повече конкретика – ето на първия ред виждам госпожа Нинова,

Из цяла Европа ги издирваха и ги прибраха. Как така стана, че всички до един от тези олигарси са свързани с бившата номенклатура и с тайните служби, както казва господин Христов. Анализът е ясен. Ако искате и конкретика как се фалира държава, питайте господин Гечев, няма никакви проблеми, защото колкото пъти БСП дойде на власт, толкова пъти държавата фалира. Където дойде БСП трева не никне след нея. Затова трябват още 10 години и всичко това да се унищожи като порочна практика – 70 години кражби и далавери! Кръв и пот, казахте. Колко кръв проляхте на този народ и имате свян да говорите тук, от тази трибуна! Така че анализът е готов, направен е от Вашата партия – изчетох Ви имената, а сега тези, които пряко са били режисьори и изпълнители на главната роля в този анализ и са грабили от българския народ, попитайте ги, те ще Ви обяснят как е ставало това.

за пореден път ме впечатлявате с начина, по който подхождате към пореден сериозен въпрос, който, естествено, че трябва да бъде решен рано или късно и той ще бъде решен. Начинът, по който подхождате, остава в мен впечатлението, че го правите само за да привлечете колкото се може повече медийно внимание, вкарвате определена порция скандал, шумотевица, патаклама, но като че ли целта Ви не е да постигнете това, което сте заложили в Законопроекта. Ако имахте сериозната цел да го постигнете и нямате нужното мнозинство, би трябвало да потърсите съдействие, съмишленици, разбиране на Вашата теза и евентуално готовност за някаква отстъпка, за да постигнете това, което сте си поставили за цел. ако мога да върна мисълта на оня велик български политик Андрей Ляпчев от 20-те години, който е казал, че нещата се постигат „со кротце, со благо и со малце кютек“. Вие малко превратно прилагате тази мисъл – почвате с кютека. Не знам, може би това е някаква традиция, установена от Вашата партия. Вие така си я карате, почвате с кютека и оттам нататък до разбирателството, но това си е Ваш проблем. По този начин трудно ще постигнете успех в законодателството на България в това Народно събрание. Това е моят съвет и оценка. Казвам Ви го,

за тези 300 лв., защото пак господин Гьоков ги подхвана тук. Тези 300 лв., господин Гьоков, госпожо Нинова, щяха да бъдат факт още от месец юли 2017 г., ако бяхте подкрепили нашето предложение от месец декември 2016 г., когато се гласуваше бюджетът. И тогава също сте били неособено последователни. Пак повтарям, ако бихте желали да получите подкрепа, не би трябвало да допускате хаотична, неточна стрелба по целия политически спектър, каквото направи вчера госпожа Лечева. Изключително неточна стрелба, изключително неточна! Не трябва да допускате и изказвания на господин Гьоков, в които да прави оценка кой е гласувал, кой не е гласувал, особено когато не се е запознал с фактите. По същество обаче има два безспорни факта. Вече минаваме на сериозния анализ на Вашия Законопроект. Два безспорни, абсолютно безспорни и сериозни факта. Първият е, че пенсиите в България са изключително ниски. Срамно, обидно ниски на фона на пенсиите в Албания, в Македония, в Румъния, в Сърбия, а да не говоря за Гърция. Срамно и обидно ниски! Най-ниската пенсия в тези държави е 185 евро, в България в момента най-ниската е 200 лв. лв. И като казахме за 200-те и за 300-те лева още веднъж, господин Гьоков, защото аз веднъж подробно Ви обясних, но може би не сте били в залата: как се стигна до това, че предизборните обещания на „Обединени патриоти“ за 300 лв. минимална пенсия не можаха да бъдат реализирани? Не можаха, господин Гьоков, защото избирателят избра пропорция в управляващата коалиция 1 към 3,6 и когато ти си единицата, не можеш да наложиш на по-голямата партия да промени убежденията, принципите или икономическите си разбирания. Напротив, трябва да се търси някакъв консенсус, някаква пресечна точка. И това направихме ние, постигайки 200 лв. минимална пенсия в началото на мандата. Никое управление досега в началото на мандата не е повишавало пенсиите. Не подценявайте този факт! Ние сме полагали много сериозни усилия, едва ли не сме се били с финансовия министър за тези 200 лв. в преговорния период. Но другата алтернатива знаете ли каква беше?

Малко ли е това? 824 хиляди пенсионери – толкова са. Защо продължавате да набивате? Да, не всяко предизборно обещание може да се изпълни, когато си малкият партньор в една коалиция. Това е истината. Няма нищо друго. И никой не се е отказвал от ангажиментите и от обещанията си.

Това е било наше предизборно обещание и ние ще го подкрепим, но не за да ликвидираме, да унищожим държавата България бюджетно, както Вие предлагате, защото с тези 550 млн. за периода септември – декември, ако ги умножим, стават около 2 млрд. лв. на година. С два милиарда на година непредвидени разходи просто ще съсипем бюджета и оттам –държавата. Ние това няма да го допуснем. (Реплики от „БСП за България“.) Но ще подкрепим, за да отворим дискусията и да се опитаме за пореден път да постигнем промяна в минималните пенсии и като цяло в пенсионния модел с нашите по-големи партньори ГЕРБ, както и с останалите колеги от залата. Когато тръгвате да постигате някаква политическа цел, пак Ви съветвам като батко, избирайте си средствата и методите. Избирайте ги! Инструментите са много важни. Лечева не може да Ви бъде инструмент. Извинявайте.

поискахте думата за изказване. Заповядайте. Има ли желаещи за изказвания от други парламентарни групи, за да спазваме реда? Не виждам. Господин Шопов, имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, остана малко време на групата. Съжалявам, но е много тъжно, като слушам как се обвиняваме, как се проклинаме, как се мразим… Те, господарите, са си постигнали целта – всичко да остава тук, ние да сме виновни, да се мразим и доникъде! Та тук комунистите ли не бяха, различни управления ли не бяха, Виденов ли не беше, този, онзи ли, някой министър-председател? Уважаеми колеги, така е в една колонизирана държава, която няма суверенитет, на която всичко се определя отвън. Направена е колониална схема и социалната сфера е част от тази схема. Неминуемо. Тук ще ме разберат няколко души – трима-четирима от БСП, един от тях стои на първия ред. Ще ме разберат двама-трима, с един-двама по-малко, от ГЕРБ, поглеждам към някои от тях. Ще ме разбере един човек, него го няма в момента, от ВОЛЯ. От „Обединени патриоти“ (Оживление.) От ДПС, от стоящите тук в момента, има хора, които ги няма в залата, които прекрасно знаят за какво говоря.

то се разпространи и по страниците на вестниците и телевизиите между другото, каква печалба са реализирали банките – 1 млрд. 460 млн. лв. чиста печалба печалба до края на месец ноември? Съобщението се появи през месец декември. Някой от Вас зададе ли си въпроса какво значи това? Чии са банките? Къде отидоха тези пари? У едни семейства по Рим, Берлин и Токио, по Париж, Атина и други столици. И тези семейства живеят и пилеят, защото този пазар – банките, е чужд. Тези пари отидоха там. Да не говорим какво излиза от големите вериги магазини, които са чужди. Същата е логиката. Да не говорим от телефончетата, които всичките държим по джобовете: 300 – 400 млн. лв. на година чиста печалба! Да не говорим за застрахователните дружества: 200 – 300 млн. Да не говорим от горивата, които са също чужди! От добивната промишленост – златото, което се извлича от недрата на България и за което толкова говорим от „Атака“, но кой го е еня? Получаваме жалки стотинки за това богатство. Злато газим – жадни ходим! Тук трябва да се търсят причините? И не е ли това тук лантаг? На мен ми се иска да е истински парламент – български автентичен суверен, в който да се взимат решенията за това какво ще се яде, какво ще се пие, как ще живеем, какво ще произвеждаме, ще имаме ли високи технологии, ще имаме ли атомна електроцентрала, ще минават ли тръбите, от които сега щяхме да взимаме по 500 млн. долара?

щяха да бъдат парите за образование, това щяха да бъдат парите за здравеопазване, за пенсиите, за които говорим. Това да е логиката на нещата. Завършвам с това, че малко време остава, бих говорил дълго, който желае – неделното училище на Сидеров, там ще му бъде обяснено. Макар че някои от Вас стигат до тези изводи, до тези истини, но въпрос на кураж е да се опълчат, да кажат „не“! Или да кажат „да“ тогава, когато трябва! Да кажете утре „не“ на F овете Вие от БСП, защото зная какви сметчици си правите – утре да не дойдете в достатъчен брой депутати или да се изсулите от пленарна зала, защото Ви е страх да не разсърдите господарите, началниците си, които са и Ваши! Защото логиката е, както във всички исторически времена: има заложници при сюзерена. Там – за доброто поведение на вождовете, царете, кралете! Тук има и такава логика. Вие добре знаете. И да си говорим глупости, и да търкаляме, и да продължим да се мразим ние, българите… Ние тук – в българското политическо пространство,

да проумеем най-после къде сме, защото къде сме ние? Тридесет години либерална демокрация – нали това е моделът? Нали с това сменихме омразния комунизъм? Е, прокопсахме ли? Нали сме в НАТО, нали сме в Европейския съюз? И всички заклинания и обещания бяха, че като влезем в НАТО и в Европейския съюз, всичко ще се оправи и ще живеем по мед и масло. Така ли беше? А защо има в момента корупция? Този модел явно ражда корупция. И то страшна корупция!

Председател, на два пъти допуснахте, въпреки че усетихте недоволство от нашата група, обидни думи към най-българската партия в този парламент! няма да си изпълнявате задълженията на председател, моля незабавно освободете това място, защото е много ясно, че сте от същата група малоумници! провокация. Ако има недоволство, на което Вие видяхте, че реагирах, и правилно отбелязахте, нека да го поставим на обсъждане там, където е неговото място. Ако имате съответните бележки, ще прегледаме протоколите и ще вземем съответните мерки. Споделям гнева Ви, но не е този начинът, по който го изразихте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! се опитам малко да снижим емоционалното ниво и да се върнем в темата. Какво мисли нашата парламентарна група относно Законопроекта, който разглеждаме? В този законопроект се предлага пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2016 г., тоест до края на 2016 г., да бъдат преизчислени от 1 септември тази година, като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2015 Предвидено е също така преизчислението да се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето. Ние внимателно разгледахме както предложението, така и становищата по Законопроекта, които предполагам всички, които са запознати със Законопроекта и становищата, знаят, че тези становища са отрицателни. И се позоваваме Средномесечният осигурителен доход за страната за 2015 г. се равнява на 726 лв. и 40 ст. На базата на тази сума са отпуснати пенсиите, които са отпуснати през месец януари 2016 г. Веднага, непосредствено след края на месец януари 2016 г., пенсиите, които са отпуснати, са отпуснати вече, като са изчислявани и са формирани на по-висок осигурителен доход, което означава, че в Законопроекта, който иска преизчисляване на пенсиите, които са до края на 2016 г., има една голяма част, точният им брой е 344 хиляди, които няма да бъдат преизчислени. Този законопроект претендира за равнопоставеност между всички лица, които ще се пенсионират, а ето, още в първия момент няма да бъдат включени 344 хиляди пенсии за трудова дейност. Тоест това са над 23% от всички, които получават пенсии. На практика при преизчисляване по предложения в Законопроекта начин, с посочения осигурителен доход увеличението ще получат около 1 хил. пенсионери, или това са около 75 на сто от всички пенсии, като размерите на някои от тях ще достигнат дори дори новоопределения максимален размер от 1200 и ще бъдат ограничени от него. Средният размер на пенсиите, които получават увеличение в резултат на преизчислението, ще се увеличи от 391, каквато е сумата, която сега от 1 юли би трябвало да се получи, на около 500 лв., или с около 28%. Това

над планирания бюджет само за 2019 г. Обаче това е само за 2019 г. Тази законова промяна, ако бъде приета, няма да има смисъла на еднократен акт, а ще бъде системен системен фактор, който ще определя пенсиите, което означава, че по предварителни изчисления за следващата 2020 г.

и 900. Преди малко тук се направи една аналогия – не можело за самолети да се дават такива пари, а пък за пенсии не било възможно да се намерят. Смятам, че това е крайно некоректно сравнение, защото не можем да сравняваме две активности – едната, свързана с националната сигурност, а другата – в социалната сфера. Да не говорим, че едното е еднократен акт, а другото е системно заложена законова промяна. В Законопроекта принципно никъде не се посочва откъде и как могат да бъдат взети тези средства или да бъдат предвидени, или пък някакви компенсаторни механизми. Освен това, нека да припомним, че държавният бюджет, бюджетът на държавното обществено осигуряване и бюджетът на Националната здравноосигурителна каса се приемат от Народното събрание с отделни закони за съответната бюджетна година – за всяка бюджетна година, при осигуряване на съгласуваност между тях. Тоест сега ако променим единия бюджет, означава, че той няма да бъде съгласуван с два други бюджета, които са приети преди време. време. Ще повторя, с което смятам да приключа, че осигуряването на необходимите средства за този законопроект ще окаже влияние на разходите, които са не само за тази година, а по принцип е свързано с осигуряване на необходимите средства за изплащане на новите, по-високи размери на пенсиите и през следващите четири години – минимум четири години. Преизчисляването на пенсиите, за разлика от изплащането на така наречените „великденски или коледни добавки“ на практика е дългосрочен финансов ангажимент – за да се осигури това финансиране, ние трябва да бъдем подготвени. На всички е ясно и предполагам, че в тази зала няма никой, който да не желае неговите родители да вземат по-добри пенсии и да са по-добре осигурени. Обаче в крайна сметка нека да видим какви са реалните възможности на бюджета, защото всичко, което се говори по начин – да изпълним това, да изпълним онова, което е неизпълнимо за държавния бюджет, се нарича популизъм. Благодаря. (Ръкопляскания от

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря на колегата преди малко, че ни запозна със становището на Министерството на труда и социалната политика – разбира се, ние преди това го бяхме прочели. Няма как да не сме благодарни и на колегите от управляващата, повтарям, от управляващата коалиция, защото част от тази коалиция, като НФСБ, ще ни подкрепят – наистина добра стъпка.

колеги, да се върнем към дебата, който е ключов, защото имаше доста искри от страна на господин Гърневски, които, разбира се, няма как ние да приемем. Тук, уважаеми колеги, говорим за едно-единствено нещо – има огромна несправедливост: за един и същи осигурителен принос на даден човек само защото се е променил осигурителният доход, неговата пенсия е между 20 и 30% по-ниска!

20% от тези уж разходи, както го броите за разходи – за нас това са инвестиции в хората, те се връщат в държавния бюджет, защото те са първите, които отиват да си плащат сметките! Не разбирам защо за Вас това е проблем – откъде ще се намерят парите. Дайте тогава нищо да не увеличаваме! Дайте тогава да е пълна хазната, още повече че от сутрин до вечер, в продължение на една година, допреди няколко месеца ни се обясняваше за един огромен, огромен излишък! Ние се радваме на подобен излишък – неслучайно искахме този излишък тук да може да се разпределя, в българския парламент, така както се разпределяше преди време. Това е единственият прозрачен начин. Вие, управляващите, отказахте – предпочетохте да го разпределяте на тъмно. Това е разликата между Вас и нас. Вие казвате: „Ние даваме много коледни и великденски добавки“ – съгласен съм, колеги. Няма да казвам, че ние започнахме тази добра инициатива. Но имаше период, в който се даваха по 150 лв. на всеки пенсионер! Повтарям, 150 лв. на всеки един пенсионер – бонус! Няма нищо лошо в това. И вместо тук да намираме начина, да решаваме тези проблеми, ние се връщаме в миналото, започват се обидите.

След това започна намаляването на осигурителните вноски! Вие от ГЕРБ бяхте тези, които най-много заклеймявахте това увеличение! Ето, че то вече се случва един път – два пъти. Ако ни бяхте слушали преди седем-осем години, сега нямаше да има такъв проблем! Хубаво, трябва Ви време, за да прогледнете, но в крайна сметка разбирате, че вървите по правилния път! Сега обаче това, което Ви казвам, е изключително наложително! Не правете грешката – примерно след време отново да решаваме този проблем. Защо? Защото, колеги, идва 2021 г., идват големи разходи. Ако трябва да започнем този дебат, имаме и въпроса: какво се случи с втория стълб? Тук никой от управляващите не смее да поеме тази тема и да говори, но тя е изключително важна! Чакаме от Вас, ако сте държавници, да дадете тон – кога ще обсъждаме този проблем! Но когато става въпрос за една несправедливост (реплики от ГЕРБ), когато едни хора са се пенсионирали преди 2000 г., завършвам с едно изречение, и тези, които са се пенсионирали преди две години, говоря за осигурителен принос – без осигурителния доход, не е честно разликата в пенсията да бъде между 200 и 250 лв.! Това искаме ние от левицата – да решаваме проблеми, не да ги отлагаме, както правите Вие винаги досега! И днес с тол системата го доказахте. Благодаря Ви.

разискванията и преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители – предстои гласуване. Гласуваме Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-38, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 12 юни 2019 г. Гласували

не е прието. Уважаеми народни представители, ще прочета съобщението за парламентарен контрол, който ще бъде проведен утре, на 19 юли 2019 г., петък: Първо ще проведем разисквания по питане на народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти. Следват въпроси и питания: 1. Заместник министър-председателят Томислав Дончев ще отговори на един въпрос от народния представител Антон Кутев. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на два въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; и Николай Цонков. 3. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на девет въпроса от народните представители Георги Михайлов; Джевдет Чакъров – два въпроса; Кольо Милев; Иван Ибришимов; Атанас Костадинов и Илиян Тимчев; Валентина Найденова – два въпроса; и Георги Гьоков.

Иван Ченчев – два въпроса; Даниел Йорданов и Красимир Янков; Павел Шопов; Джевдет Чакъров – три въпроса, и Димитър Георгиев. 5. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на четири въпроса от народните представители Виолета Желева; Иван Валентинов Иванов; и Надя Клисурска и Георги Стоилов – два въпроса. 6. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще отговори на един въпрос от народния представител Надя Клисурска. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на шест въпроса от народните представители Светла Бъчварова – два въпроса; Васил Антонов; Румен Георгиев; Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; Георги Стоилов и Светла Бъчварова; едно питане от народния представител Кристиан Вигенин. 8. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на два въпроса от народните представители Борис Ячев; и Иван Вълков. 9. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Никола Динков.

от народния представител Георги Гьоков; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на един въпрос с писмен отговор от народните представители Надя Клисурска и Виолета Желева. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на вътрешните работи Младен Маринов и министърът на културата Боил Банов. Поради ползване на платен годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на околната среда и водите Нено Димов и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.